Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 46: „§ 46. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се отменя. 2. Създава се ал. 4: „(4) При наличие на данни относно съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция комисията указва на лицата по чл. 78, ал. 1 да предложат промени в условията на концентрацията с цел отстраняване на антиконкурентните ефекти, в случай че с подаване на уведомлението не са предложени такива.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 47: „§ 47. § 47: „§ 47. В чл. 81 се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) При необходимост от предоставянето на допълнителна информация от уведомяващите предприятия сроковете по ал. 1 спират да текат.“

който следи за изпълнението на одобрените от комисията мерки и служи за гарант, че концентрацията ще бъде осъществена с необходимата степен на сигурност. (4) Процедурата по одобряване на мерки и назначаване на особен представител

В глава единадесета се създава чл. 93а: „Процедура при съдействие за уведомяване и за изпълнение на решения за налагане на санкции или на периодични имуществени санкции Чл. 93а. (1) Исканията по чл. 54а и 103а се изпълняват без неоправдано забавяне въз основа на единен документ, съпътстван от копие на акта, който трябва да бъде нотифициран или изпълнен. (2) Eдинният документ съдържа: 1. името, известния адрес на адресата на акта и всякаква друга информация относно идентифицирането на адресата; 2. обобщение на относимите факти и обстоятелства; 3. обобщение на приложеното копие на акта, който трябва да бъде нотифициран или изпълнен; 4. наименованието, адреса и други данни за контакт на запитания орган; 5. срока, в рамките на който следва да се извършат нотифицирането или изпълнението, като например законови или давностни срокове. (3) За исканията по чл. 103а, освен изискванията по ал. 1, единният документ съдържа и: 1. информация относно решението, което позволява изпълнение в държавата членка на запитващия орган; 2. датата, на която решението е влязло в сила; 3. размера на санкцията или на периодичната имуществена санкция; 4. информация, показваща разумните усилия, положени от запитващия орган за изпълнение на решението на негова територия. територия. (4) Единният документ представлява единственото основание за действията по нотифициране или изпълнение, предприети от запитания орган, при спазване на изискванията по ал. 1. Не е необходим никакъв друг акт за неговото признаване, допълване или заместване в държавата членка на запитания орган. Запитаният орган взема всички необходими мерки за изпълнението на това искане, освен ако запитаният орган се позовава на ал. 5. (5) Единният документ се изпраща от запитващия орган на запитания орган на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на запитания орган, освен ако запитаният орган и запитващият орган не са договорили двустранно за всеки случай поотделно, че единният документ може да бъде изпратен на друг език. Когато това се изисква съгласно националното право на държавата членка на запитания орган, запитващият орган предоставя превод на акта, който трябва да бъде нотифициран, или на решението, с което се позволява изпълнението на санкцията или на периодичната имуществена санкция, на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на запитания орган. на запитания орган. Това не засяга правото на запитания орган и на запитващия орган да договорят за всеки случай поотделно, че този превод може да бъде предоставен на друг език. (6) Запитаният орган не е длъжен да изпълни искане, посочено в чл. 54а или 103а, ако: 1. искането не отговаря на изискванията на настоящия член, или 2. запитаният орган е в състояние да представи разумни основания, които показват, че изпълнението на искането би било в очевидно противоречие с обществения ред в държавата членка, в която се търси изпълнение. (7) Запитаният орган уведомява запитващия орган, в случай че възнамерява да отхвърли искане за съдействие по чл. 54а или 103а или се нуждае от допълнителна информация. (8) По искане на запитания орган запитващият орган поема изцяло всички разумни допълнителни разходи, включително за превод и труд, както и административните разходи във връзка с предприетите действия по чл. 54а или 103а. (9) Запитаният орган може да си възстанови пълния размер на разходите, направени във връзка с посочените в чл. 103а действия, от сумите по санкциите или периодичните имуществени санкции, събрани от името на запитващия орган, включително за превод и труд, както и административните разходи. При невъзможност запитаният орган да събере сумите по имуществените санкции и периодичните имуществени санкции, той може да поиска запитващият орган да поеме направените разходи. (10) Запитаният орган може да си възстановява направените разходи във връзка с изпълнението на тези решения от предприятието, спрямо което се изпълнява санкцията или периодичната имуществена санкция. (11) Запитаният орган си възстановява дължимите суми в паричната единица на своята държава членка съгласно законите, подзаконовите актове и административните процедури в тази държава членка. При необходимост запитаният орган в съответствие със своето национално право и национална практика преобразува санкциите или периодичните имуществени санкции в паричната единица на държавата членка на запитания орган по обменния курс, приложим към датата, на която са били наложени санкциите или периодичните имуществени санкции. (12) Имуществените санкции, наложени с акта по ал. 2, т. 3, издаден от друг орган по конкуренция на държава – членка на Европейския съюз, за които е поискано трансгранично изпълнение от комисията, се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (13) Всички събрани по принудителен ред суми се превеждат по сметка на комисията, която удържа направените от нея разходи и след това преобразува остатъка в паричната единица на държавата членка на запитания орган по обменния курс, приложим към датата,

1. В текста преди т. 1 след думата „страните“ се добавя „конституираните заинтересовани лица“, а думите „потребителите или на конкурентите“ се заменят с „потребителите, конкурентите или доставчиците на селскостопански и хранителни продукти“.

3. когато реализираният оборот на доставчика и купувача не отговаря на критериите по чл. 37г, ал. 1 в производствата по глава седма „б“; 4. по преценка на комисията, в случаите, в които има опасност от разкриване на самоличността на лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9, или на друга информация, чието разкриване според молителя би накърнило интересите му и при условие че молителят изрично е посочил тази информация в съответствие с чл. 94, ал. 10, 11 и 12; 5. при липса на правен интерес.“

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 45 и 46, които стават съответно текста на вносителя за параграфи 47 и 48, които стават съответно параграфи 48 и 49; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 49, който става § текста на вносителя за § 50, който става § 51; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 51, който става § 52; текста на вносителя за § 52, който става § 53; редакцията, предложена от Комисията

56, 57, 58, като в текста на § 55 Комисията предлага редакционни поправки – подлагам го на гласуване с редакционните поправки на Комисията;

По § 60 има предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60,

комисията налага на купувач на селскостопански и хранителни продукти имуществена санкция в размер от 5000 до 300 000 лв.“ 2. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) За нарушение по чл. 15 от този закон и/или чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз от страна на сдружение на предприятия, свързано с дейностите на неговите членове, комисията налага имуществена санкция на сдружението в размер до 10 на сто от сумата на общия оборот на всеки член на сдружението, който развива дейност на пазара, засегнат от нарушението, за предходната финансова година. година. (4) Когато се налага санкция по ал. 3 не само на сдружение, но и на неговите членове, оборотът на неговите членове, на които е наложена санкция, не следва да се взема предвид при изчисляването на санкцията

14: „(14) Имуществените санкции за нарушение по ал. 1, т. 1 могат да бъдат наложени и на лице, което: 1. упражнява контрол върху предприятието нарушител, или 2. е придобило негови активи вследствие на преобразуване, при което предприятието нарушител е престанало да съществува като юридически субект, или

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 66: „§ 66. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

е производство пред орган по конкуренция за прилагането на чл. 101 или 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз до приключване на това производство от посочения орган по конкуренция с решение, с което се установяват нарушения по този закон, както и по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз; налагат се предвидените от закона санкции; постановява се прекратяване на нарушенията, включително като се налагат подходящи поведенчески и/или структурни мерки за възстановяване на конкуренцията; установява се, че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение по чл. 101 и 102 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз; налагат се временни мерки в предвидените в закона случаи; одобрява се поемането на задължения от предприятия, в случай че е взето от национален орган по конкуренция, или с решение съгласно чл. 7, 9 или 10 от Регламент (ЕО) № 1/2003, в случай че е взето от Европейската комисия, или докато органът по конкуренция не заключи, че няма основания за по-нататъшни действия от негова страна. 45. „Таен картел“ е картел, чието съществуване е частично или напълно прикрито. 46. „Освобождаване от санкции“ е освобождаване от санкции, които иначе биха били наложени на предприятие за неговото участие в таен картел, с цел да се възнагради сътрудничеството му с орган по конкуренция в рамките на програма за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер. 47. „Намаляване на санкции“ е намаляване на размера на санкцията, която иначе би била наложена на предприятие за участието му в таен картел, с цел да се възнагради сътрудничеството му с орган по конкуренция в рамките на програма за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер. 48. „Освобождаване от санкции или намаляване на техния размер“ е както освобождаване от санкции, така и намаляване на техния размер. 49. „Заявител“ е предприятие, което подава искане за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер в рамките на програма за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер. 50. „Запитващ орган“ е национален орган по конкуренция, който подава искане за оказване на взаимно съдействие по чл. 54, 54а, 93, 93а и 103а. 103а. 51. „Запитан орган“ е национален орган по конкуренция, който получава искане за оказване на взаимно съдействие, а в случай на искане за съдействие по чл. 54, 54а, 93, 93а и 103а – е компетентният публичен орган, който носи основната отговорност за прилагането на подобни решения съгласно национални законови и подзаконови разпоредби и административни практики. 52. „Икономическо правоприемство“ е налице, когато независимо дали предприятието нарушител съществува, или е заличено преди постановяването на окончателно решение за налагане на имуществени санкции, дейността, с която е извършено нарушението, е прехвърлена или се извършва от друг оператор при обстоятелства, които попадат извън обичайните пазарни условия и които могат да бъдат обяснени единствено с опит да бъде избегната отговорност за извършените нарушения. При всички случаи налице е икономическо правоприемство, когато предприятие, с което извършителят на нарушението се намира под общ контрол, поеме дейността, с която е извършено нарушението. 53. „Селскостопански и хранителни продукти“ са продуктите, изброени в приложение приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, и продукти, неизброени в това приложение, но получени от преработката на продуктите, изброени в приложението, за употреба като храни. 54. „Нетрайни селскостопански и хранителни продукти“ са селскостопански и хранителни продукти, които поради своето естество или поради етапа на преработка, на който се намират, е вероятно да станат негодни за продажба в рамките на 30 дни след прибирането на реколтата, производството или преработката. 55. „Купувач на селскостопански и хранителни продукти“ е всяко физическо или юридическо лице независимо от неговото място на установяване или всеки публичен

Понятието „доставчик“ може да включва група от такива селскостопански производители или група от такива физически и юридически лица, като организации на производителите, организации на доставчици и сдружения на такива организации. 57. „Публичен орган“ са националните, регионалните или местните органи, публичноправните организации или сдружения от един или няколко такива органи или от една или няколко такива публичноправни организации. 58. „Нарушения, които попадат в обхвата на Регламент 2017/2394“, са: а) нарушение в рамките на Европейския съюз е всяко действие или бездействие, съставляващо заблуждаваща или забранена сравнителна реклама, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, в която: аа) е започнало или е извършено действието или бездействието; бб) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която вв) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието; широко разпространено нарушение е всяко действие или бездействие, съставляващо заблуждаваща реклама или забранена сравнителна реклама, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в поне две държави членки, различни от държавата членка, в която: аа) е започнало или е извършено действието или бездействието; бб) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която вв) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието, съставляващо заблуждаваща реклама или забранена сравнителна реклама, или всяко действие или бездействие, съставляващо заблуждаваща реклама или забранена сравнителна реклама, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите и притежава общи характеристики, включително еднакви незаконни практики, нарушаване на еднакви интереси, и което едновременно е извършено от същия търговец в поне три държави членки; в) широко разпространено нарушение със съюзно измерение е широко разпространено нарушение, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на Европейския съюз. 59. „Европейската мрежа по конкуренция“ е мрежа от публични органи, образувана от националните органи по конкуренция и Европейската комисия с цел да предостави форум за обсъждане и сътрудничество по отношение на прилагането и привеждането в изпълнение на членове 101 и 102 от Договора за

3. Създава се § 4: „§ 4. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна с един увод, свързан с дейността и четиригодишния мандат на това Народно събрание, през който нямаше законопроект, особено в областта на земеделието и хранителната индустрия, в който да не се увеличиха санкциите като размер, да се въведоха нови, и всичко това беше на фона на изискването, че контролът е важен, санкциите също са важни и затова трябва да направим всичко необходимо санкциите да играят някаква възпитателна роля. За първи път се предлага по вносител санкциите за неприлагането на Директивата за нелоялни търговски практики по веригата за доставка на земеделски и хранителни продукти да бъдат 5% от оборота. Вносителите са направили сметка, че 5% от оборота на големите хранителни вериги представлява една значителна сума, която е сравнително обективен критерий за това каква е тежестта на наказанието и съответно какви са санкциите. Но сега ни се предлага тази санкция да се коригира и тя с пъти да бъде по-ниска. В § 61 се казва, че за нарушения по забраните, които са свързани с прилагането на Директивата, се налага имуществена санкция от 5000 до 300 000 лв. Разликата между минималния и максималния размер на санкцията е 60 пъти. Въпросът е: как ще се прилага тази санкция и кой ще бъде критерият за избора на минималната, максималната или някъде по средата? Та тези санкции, ако се наложат, винаги ще бъдат оспорвани, защото ще бъдат определени субективно. Ако никъде не е записано, че поне оборотът ще бъде някаква предпоставка за налагане на санкции, ще се достигне до положение, че няма да има нито една санкция, защото например може да се счете, че 300 000 лв. при милиард оборот представлява много голяма и може да бъде сведена до няколко хиляди лева. Затова Ви предлагам § 61 с тези санкции да се преосмисли, да се върне поне на 5% на оборота или да се добави „и оборота“ при оценка на оборота, за да имаме някакъв критерий, който да създаде предпоставка за обективност и тези санкции да бъдат под някаква форма наистина защитени от Комисията. Пак оставам с впечатлението, колеги, че този раздел, тази директива няма да бъде в полза на никого, освен на големите търговски вериги, което вече неведнъж беше казано. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Други изказвания? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Госпожо Бъчварова, Вие не направихте конкретно предложение.

Закрити са разискванията, съжалявам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 60, който става § 61; текста на вносителя за § 61, който става § 62; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 62, който става §

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 67 по вносител има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В Преходни и заключителни разпоредби § 67 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67: „§ 67. След влизането в сила на този закон действащите председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията довършват мандата си в срока по чл. 4, ал. 1.“ По § 68 по вносител има предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68: „§ 68. § 68: „§ 68. Договорите за доставка, сключени преди 1 ноември 2021 г., се привеждат в съответствие с глава седма „б“ в 12-месечен срок от влизането на закона в сила.“

се довършват по досегашния ред. (2) Молби и искания, постъпили по отменения чл. 37а, по които не е образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията, се разглеждат по досегашния ред.“

за производства пред комисията по чл. 69 от закона. До одобряване на тарифата по изречение първо се прилага тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 54 от 2006 г.), одобрена с Постановление № 180 на Министерския съвет от 1998 г. ...). (2) До одобряване на тарифата по ал. 1 за производства по глава седма „б“ пред Комисията за защита на конкуренцията се събират такси в размера за производство по глава седма.“ По § 72 по вносител има предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Моля режим на гласуване

Гласували 104 народни представители: за 20, против 53, въздържали се 31. Предложението не е прието. Продължаваме със следните текстове.

Добре, прекъсване за 15 минути.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уж знаете Правилника и го четете. Един час преди края на заседанието и един час след началото на заседанието

да удовлетворите желанието, най-малкото защото и Вие вече не можете да водите, а и колегите се бъркат с гласуванията, така че вероятно имат нужда и от почивка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще завърша тези гласувания, тъй като имаме прочетен текст. Господин Председател, хайде вземете този Правилник, който е до Вас, и прочетете кога се дава почивка. Вие може да си коментирате и да си завършвате колкото искате

Това дали има хора Вас не Ви засяга. Аз вземам решението за воденето. Ще Ви представя текстовете, които ще подложа на гласуване: редакцията на § 67, която предлага Комисията;

на пленарната зала: след приключване на второто гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт

Благодаря Ви, уважаеми господин и госпожо Председател! Дами и господа народни представители, реагираме, защото усещаме някакъв двоен аршин по начина на водене от Вас, господин Председателстващ! Едно, че започнахте заседанието с 40 народни представители в залата. Видимо нямаше кворум. Второ, Вие казахте и си позволявате, господин Председател, кой го интересува от народните представители и кой не го интересува! Значи ли това, че като от Вашите редици има празни седалки, Вас не Ви интересува Вашата група? Защо се поддавате на внушения? Извикат Ви нещо и Вие се объркахте с почивките. Моля Ви се, коригирайте си воденето!

2020 г., приет на първо гласуване на 21 януари 2021 г. „Закон за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.“ По § 1 има предложение от народния представител Юлиан Ангелов. Комисията подкрепя предложението.

подточка „аа“ след думите „Закона за устройство на територията“ се добавя „с изключение на вътрешните обекти, обслужващи строеж първа, втора и трета категория или находище за добив на подземни богатства, и/или обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства или обслужващи дейността на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността“. предложение от народния представител Юлиан Ангелов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: чл. 17, ал. 2, т. 8 след думите „Закона за устройство на територията“ се добавя „или декларация от заявителя, че вътрешния обект е трайно прикрепен към земята, когато същият обслужва строеж първа, втора и трета категория или находище за добив на подземни богатства, и/или обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства или обслужва дейността на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността“.“

най-вече от сферата на транспорта и на превозите, строителния бранш и фирми от минната индустрия. Направили сме ги, за да може те да регистрират своите обекти за зареждане, или както по народному се наричат – вътрешни бензиностанции, за да може да зареждат своята техника, автомобили, превоз и всичко останало, което е свързано с дейността им. За съжаление, на голяма част от тези фирми транспортните средства се намират извън регулация. И по тази причина от 1 януари те не могат да се регистрират в Министерството на икономиката, да регистрират своите обекти и да бъдат реално чист бизнес, а не в сивия сектор. От тази гледна точка сме направили тези предложения, за да може наистина да помогнем на тези български фирми с оглед и на тежката ситуация с пандемията и с икономическата криза и тези хора да могат да задържат по-голяма част от своите работници. Надявам се, че всички политически партии ще подкрепят тези предложения, защото това наистина е в интерес на българския бизнес. Благодаря. Реплики? Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване

за осъществяване на дейност в обществена полза, в която членуват икономически оператори, осъществяващи не по-малко от 20 на сто от търговията с нефт или най-малко един от видовете продукти от нефтен произход, подлежащи на регистрация по този закон, общо на едро и дребно в страната, съгласно официалните данни на Агенция „Митници“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. В допълнителните разпоредби § 1, т. 8 се изменя така: „8. „Представителна браншова организация“ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват икономически оператори, осъществяващи не по-малко от 20 на сто пазара с търговията на нефт и продукти от нефтен произход общо на едро и дребно в страната, съгласно официалните данни на Националния статистически институт и чиито членове са изпълнили задълженията си за предходната година, при наличие на такива, за създаване на запаси за извънредни ситуации по смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Последното условие се удостоверява от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като в случаи на неизпълнение делът на съответния член не се включва в общото изчисление на пазарния дял на операторите, членуващи в сдружението.“ Предложение от народния представител Юлиан Ангелов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Валери Симеонов, Християн Митев и Георги Александров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Преходна и заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4. Предложение от народните представители Валери Симеонов, Християн Митев и Георги Александров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 5: „§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ изказвания? Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 3 – текстът е по Доклада на Комисията; предложението на Комисията за нова редакция на наименованието на подразделението; текста на вносителя за § 3, който става § 4; и предложение на Комисията за създаване на нов § 5 с текст по Доклада на Комисията. Гласували

внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 3 февруари 2021 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 14 на 14 януари 2021 г. На заседанието присъстваха госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването. От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Росен Живков, който заяви, че все още липсва нормативна уредба, която да регулира превоза на болни и ранени лица, извършван от линейки, извън обхвата на спешната помощ. В мотивите е посочено, че разпоредбите на чл. 24в от Закона за автомобилните превози не предвиждат до този момент създаването на наредба, обхващаща всички изисквания, по примера на Наредбата за спешна помощ и за превоз на пътници. На практика в дадения момент е регулирана единствено и само спешната помощ, като всички останали „линейки“ извън системата за спешна помощ, нямат право да извършват спешна помощ, но извършват медицински транспорт без никаква регулация. Според вносителите ползите от въвеждането на подобна регулация ще са: - приход за бюджета от данъци и осигуровки; регулиране на сивия сектор; - въвеждането на ясни правила, изисквания и контрол. - въвеждане на отговорност при пълна прозрачност кой носи отговорност и най-важното – гарантиране на финансова обезпеченост на отговорността; намаляване на риска за извършване на измами, тероризъм или други престъпления; - намаляване на потенциалните рискове от зараза. При представянето на Законопроекта господин Живков подчерта, че загубите от сивия сектор в тази област за държавния бюджет се изчисляват на минимум 60 млн. лв. годишно, защото ежедневно се извършват множество междуградски превози на пациенти, които са далеч по-скъпи от градските такива. Почти всеки ден български „линейки“ пътуват извън България, за да осигурят превоз на пострадало лице, като разходите за тези пътувания варират между 2 хил. лв. и 12 хил. лв. и повече. В мотивите към Законопроекта е отбелязано, че проблемите, които ще бъдат разрешени с предлаганите промени в Закона за автомобилните превози, се отнасят до отговорността по отношение на граждани, търсещи помощ при влошено здравословно състояние, злоупотребата с подвеждащи надписи за Спешна или Бърза помощ, които имитират линейките на Центровете за спешна медицинска помощ, сумите, които се заплащат за този вид услуга, както и техническото състояние на тези автомобили и контрола при извършването на този вид превози. Вносителите на предлаганите изменения и допълнения се мотивират, че систематичното място на подобна регулация е в Закона за автомобилните превози, на първо място, защото в България лицензните за превоз на пътници, товари и таксита са доказали своята ефективност и се извършва ефективен пътен контрол на този вид превоз. Те считат, че Министерството на здравеопазването няма компетенции и технически възможности да извършва ефективен контрол на пътя,

бе представено от госпожа Андреана Атанасова, която заяви, че е необходимо да се анализира отражението на Проекта върху обществените отношения между лицата, предоставящи такъв тип превози и лечебните заведения в Република България, за което водещо е Министерството на здравеопазването. Госпожа Йорданова представи пред членовете на Комисията становището на Министерството на здравеопазването. В него се посочва, че със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от края на месец август 2020 г. е създадена работна група за изготвянето на Проект на наредба, както е регламентирано в чл. 24в, ал. 1 от Закона за автомобилните превози с участието на експерти от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Министерството на здравеопазването, Столична община и Националното сдружение на общините, която все още не е приключила своята дейност. Цитираната разпоредба от Закона предвижда министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на здравеопазването да определят с наредба условията и реда за извършването на превоз със специални превозни средства на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни и ранени лица. по този начин, както се посочва в становището, е предвиден способът за регулиране на посочената в Законопроекта транспортна дейност, правилата за извършването ѝ, качеството на услугата и намаляване на риска за транспортираните лица. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „за“ и 9 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание

С Доклада на Комисията по здравеопазването ще ни запознае госпожа Дариткова. Заповядайте, госпожо Дариткова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 януари 2021 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. На заседанието присъстваха господин Бойко Рановски – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, доктор Георги Гелев – директор на ЦСМП – София, представители на съсловните и пациентските организации сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Борис Ячев. Със Законопроекта се цели да се постигне регулация на дейността на линейките, които превозват болни и ранени лица и които са извън обхвата на спешната помощ, това са така наречените „частни линейки“. Към момента всички „линейки“, които са извън системата за спешна помощ, нямат право да извършват спешна помощ, но на практика извършват медицински транспорт без никаква регулация. С предлагания законопроект се цели да се постигне разрешаване на проблеми, свързани с липсата на отговорност по отношение на гражданите, търсещи помощ при влошено здравословно състояние; злоупотреба с цените на предлаганата услуга – транспорт до лечебно заведение; преустановяване на практиката относно наличието на подвеждащи надписи за „Спешна помощ“ или „Бърза помощ“ върху тези превозни средства; преустановяване на практиката за работа в сивия сектор поради липса на нормативна регламентация. Предлаганите нормативни промени са насочени към въвеждането на задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност, което ще гарантира на пациентите и на държавата, че при случай на недобросъвестно изпълнение или злополука ще има финансово обезпечение на засегнатите лица; лицата, извършващи превози на ранени и болни лица, да разполагат с ръководител транспорт и ръководител медицинска дейност, които да носят отговорност за предоставяните услуги; наличие на задължителен експлоатационен център, в който да се извършва предпътен контрол; наличие на задължителен диспечерски пункт, в който да се приемат повикванията и който да извършва първоначален триаж на обажданията – дали са за спешна помощ или за медицински транспорт.

ЦСМП – Смолян, ЦСМП – Благоевград, ЦСМП – Пазарджик, ЦСМП – Кърджали, ЦСМП – Враца, ЦСМП – Велико Търново, ЦСМП – Бургас, ЦСМП – Стара Загора, ЦСМП – Варна, и ЦСМП –Пловдив. Всички становища изразяват подкрепа за предложения законопроект, като се изтъква, че предлаганите промени ще способстват за гарантиране на законните права и интереси на всички участници в процеса и ще гарантират равнопоставеност и единен стандарт за осъществяване на такава дейност. В хода на последвалата дискусия взеха участие – господин Бойко Рановски, доктор Георги Гелев и народни представители. Доктор Гелев изрази становище, че уредбата на предлаганата материя следва да бъде изцяло в Закона за здравето, като регистърът на лицата, извършващи превоз на болни и ранени, който се предлага да бъде воден и поддържан от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, би трябвало да бъде към Министерството на здравеопазването и по-специално към районните здравни инспекции по места. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 11, без „против“, „въздържал се“ – 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 3 февруари 2021г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. В заседанието взе участие господин Борис Ячев от Коалиция „Обединени патриоти“ – представител на вносителя. представен от господин Ячев. Основният мотив за предложените изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози е свързан с това, че в България все още няма наредба, регулираща превоза на болни и ранени лица, извършван от линейки извън обхвата на спешната помощ. Разпоредбите в чл. 24в от Закона за автомобилните превози не предвижда до този момент създаването на наредба, обхващаща всички изисквания, по примера на Наредбата за спешна помощ и превоз на пътници. На практика в момента е регулирана единствено спешната помощ, като всички останали „линейки“ – извън системата за спешна помощ, нямат право да извършват спешна помощ, но извършват медицински транспорт без никаква регулация. Реално това е платена дейност за превоз на пътници и следва да подлежи на регулация. Същевременно българските граждани в критична за здравето си ситуация могат да станат жертва на предлаганата услуга. Проверка установи, че в интернет съществуват над 100 сайта, които предлагат тази услуга, всички са работещи в сивия сектор. Проблемите, които ще бъдат решени с предлаганите промени, са следните: - липса на отговорност по отношение на граждани, търсещи помощ при влошено здравословно състояние, особено в днешната пандемия, когато ресурсите на центровете за спешна медицинска помощ не могат да стигнат до всеки нуждаещ се, чакането на линейка се превръща в многочасово изпитание, гражданите търсят информация в интернет и стават жертви на некачествени услуги, понякога с фатален край. Подобни линейки подвеждащи надписи за Спешна или Бърза помощ, които имитират линейките на центровете за спешна медицинска помощ; - гражданите сигнализират за масова злоупотреба основно с възрастни хора, които в безизходицата си са принудени нереални суми за транспортиране с така наречените „линейки“; - техническото състояние на тези автомобили не подлежи на задължителен предпътен контрол от дипломиран механик, професионално компетентно лице и няма задължение за дрегер. Във всички държави – членки на ЕС, има регулаторен режим за линейки. Практиката е да има лицензионен режим за медицински транспорт, диализен транспорт и други дейности, които се изпълняват с линейка, като обикновено има разделение на спешна помощ и медицински транспорт. Мястото на тази регулация е в Закона за автомобилните превози. Министерството на здравеопазването няма компетенциите и техническите възможности да извършва ефективен контрол на пътя. Ползите от въвеждането на регулация са свързани основно с: приход за бюджета от данъци и осигуровки; регулиране на сивия сектор; въвеждане на правила, изисквания и контрол; намаляване на риска от измама и престъпления; намаляване на потенциалните рискове от зараза и други.

регламентирането на тази дейност и подчерта, че трябва да се прави разлика между специализирана линейка към спешна помощ и това, което се предлага в Законопроекта. След приключване на обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване с резултати: 10 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“. Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители.“ Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Последният доклад е на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Господин Ангелов, заповядайте.

На свое редовно заседание, проведено на 4 февруари 2021 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. мотивите към него бяха представени от народния представител Борис Ячев. Предложените промени целят да решат проблема, станал актуален по време на пандемията от COVID-19 и свързан с дейността на частните линейки, които работят извън обхвата на спешната помощ. Предложенията засягат изцяло частния бизнес и не са свързани с дейността на центровете за спешна медицинска помощ и линейките, които са към лечебните заведения и болниците в България. Голяма част от линейките, които са извън обхвата на спешната помощ, в момента не подлежат на контрол и не фигурират в никакъв регистър. Поради липса на създадена регулация има редица субекти с неясен произход, които предлагат услугата медицински транспорт, извършват измами, данъчни престъпления, не рядко и животозастрашаващи действия. Предвижда се създаване на специален публичен регистър, който да подпомага, както работата на контролните органи, така и да дава възможност на гражданите да направят проверка на избрания от тях доставчик на услугата „медицински транспорт“. Промяната включва създаването на наредба за линейките от частния сектор, с която да се поставят ясни изисквания относно тяхното оборудване, квалификацията на екипите, начина на извършване на превоз на пациенти, предпътния контрол и административнонаказателната отговорност. С предложените промени се предвижда въвеждане на задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност, които могат да послужат за гаранция на пациентите и държавата, че във всеки един случай на недобросъвестно изпълнение или злополука ще има финансово обезпечение на засегнатите лица. Народният представител Борис Ячев допълни, че Законопроектът има подкрепата на редица пациентски организации – Българския лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и повечето от центровете по спешна медицинска помощ. След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 9 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2,

Госпожо Председател, предлагам процедура за удължаване на работното време до приключване на разглеждането и гласуването на точка 12. Благодаря, господин Попов. Моля, режим на гласуване по така направеното предложение. Господин Шопов, пак сте без маска в залата! За кой път Ви правя забележка?

Уважаема госпожо Председател, искате да претупате такава важна тема? За какво говорим? Ние говорим за стратегия и да удължим работното време, за да гледаме въпрос, който е фундаментален за държавата…

Гласуваме процедурата на господин Попов за удължаване на времето до гласуване на точка 12.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Предложеният от нас Законопроект за промяна на Закона за автомобилните превози има за цел да реши проблем, свързан с дейността на линейките, работещи извън обхвата на спешната помощ, голяма част от които към този момент не подлежат на контрол и не фигурират в регистрите. Предварително правя уточнението, че тук става въпрос за автомобили, които извършват така наречения медицински транспорт. Към този момент няма създадена регулация и във връзка с това редица субекти с неясен произход предлагат тази услуга. Те съответно са извън обхвата на данъчните служби, извършват измами на граждани, нерядко и животозастрашаващи действия. тази връзка, ние предлагаме всички тези автомобили, които са извън обхвата на спешната помощ, да попадат в нарочен регистър, за да може върху тях да бъде извършван ефективен контрол на пътя. Предложената от нас промяна включва и създаването на наредба относно изискванията за оборудване, екипи, административнонаказателна отговорност, предпътен контрол и така нататък. Всички тези предложения за регулация, които са включени в чл. 23, ал. 3 и алинеи от 4 до 17, в по-голямата си степен не се отнасят до болниците и лечебните заведения, които така или иначе отговарят на голяма част от предвидените изисквания. Тоест, правейки нашите предложения, ние като вносители сме се постарали да не утежняваме излишно работата на болничните заведения и да не ги натоварваме с допълнителни административни и финансови разходи. Направеното предложение по чл. 24в от от Закона за автомобилните превози подпомага и готвената от създадената на този етап работна група наредба, като дава възможността тази наредба и този регистър да не са просто някакъв регистрационен режим, по който всеки автомобил да може да влезе в някакъв списък, а вече се дават ясни правила и изисквания, с които се уреждат въпросите с административнонаказателната отговорност. Създаването на специален регистър, който ще бъде публично достъпен и ще подпомага, както работата на контролните органи, така ще дава и по-голяма възможност на гражданите да проверяват дали избраният от тях доставчик на услугата „медицински транспорт“ е легитимен или не е. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Въпросът, който се поставя, е изключително важен и тук съм съгласен с господин Шопов, че той е елемент и от националната сигурност.

неотложната помощ остана без нормативно регулиране. Реално в момента неотложната помощ можем да я сравним не с помощ, която се извършва с транспорт с линейки, а с медицинско такси. Има редица елементи, които не са нормативно регулирани. Това изключително много затруднява ползването на този вид помощ и правата на тези, които я ползват, и тези, които я извършват. Ние определено мислим, че това е важен проблем и сме съгласни, че трябва да бъде издадена специална наредба, която да регулира този вид дейност, а именно неотложната помощ. Откъде идва нашето

че не чувства компетентност и възможности да се занимава с регулирането на тази дейност. Да, те могат да участват в регистрирането на автомобилите, които извършват този вид дейност, но не могат да кажат тези автомобили трябва ли, например, да имат вътре носилка, или не трябва да имат. Естествено, в някои случаи е необходима носилка, в други – не. Кой може да извършва и с какъв автомобил този вид дейност? Има и редица други нерешени въпроси. Тук обаче трябва да имаме предвид, че докато спешната помощ е държавно регулирана дейност и там има възможност за координация на проблемите и решаването им, неотложната помощ е изцяло частна дейност. Тук важат изискванията на Търговския закон. Това е изключително важно обстоятелство, което в много случаи затруднява координирането на дейността. Не е ясно точно кой може да извършва този вид дейност и каква компетентност трябва да има този, който извършва този вид дейност. Лично аз се надявах, че с направените изменения тази група български граждани, които завършиха преди няколко години специалността „Парамедицина“ във Варненския медицински университет, ще получат определени права и ние ще можем да се облегнем на тяхната компетентност за този нов вид професия за България. Тук обаче те не са предвидени като участници. За да не Ви отегчавам, основният въпрос е: неотложната помощ като дейност медицинска дейност ли е, или само транспортна? Защото, ако е медицинска дейност, с нея определено трябва да се занимава Министерството на здравеопазването, то е създадено за това. Ако е само транспортна дейност, да, тогава това е вид обществен транспорт, който можем да го унифицираме, както казах, с такситата и там трябва да важат други правила. В заключение, ние определено считаме, че дейността „неотложна помощ“ трябва да се извършва. Тя е важна за българските граждани, обаче нейният обхват вече не е само в нашата страна. Мисля, че някой каза, че имаме вече такива транспортни средства, които извършват медицински транспорт на болни в чужбина – най-често до Истанбул, примерно, или от Виена до България и обратно. Затова тази наредба според нас трябва да се възложи на Министерството на здравеопазването. То е органът, който има своята компетентност. И когато то реши своите проблеми, тогава Министерството на транспорта ще реши единственият проблем, който има същностно значение за него, но той е изключително важен. Транспортните средства, които извършват неотложна помощ, имат ли статут на специални транспортни средства? В момента тези така наречени линейки, които извършват неотложна медицинска помощ, нямат статут на специални те са обикновени участници в движението. А тогава, когато се нуждаят от спешност на транспорта, който извършват, защото болният, който превозват, има нужда от спешна медицинска помощ, те не могат да се ползват със специален разрешителен режим, който използват линейките на спешната медицинска помощ. Затова аз лично се надявам, че ще има достатъчно воля между първо и второ четене, ако бъде приет този законопроект на първо четене, да се извършат необходимите промени, да се смени основният орган, който трябва да координира, да извършва и да си каже мнението – Министерството на

Не виждам. Заповядайте, господин Шопов. На мен вече ми е неудобно да Ви приканям да си сложите маска. Не знам на Вас как не Ви е неудобно от всички колеги тук.

правото съществува императивът, че нищо в онова, което е в живота и в обществените отношения не трябва да остане нерегламентирано. тази тема, тази материя наистина е нерегламентирана и отдавна трябваше да се започне процес, да имаше предложение да бъдат направени съответните промени. Това се прави в края на мандата. Виждате, че днес се гласува Законопроектът на първо четене. Не знам докога ще се развие процедурата за второ четене. Има още много работа да се извърши за добра регламентация, за верните решения. Не съм съгласен, че ковид кризата е наложила тук да се направи тази регламентация. Този проблем е много стар, той съществува от десетилетия. Споменаха се институциите, лицата, които са участвали и са взели отношение при изработването на Законопроекта за първо четене в Комисията. Да, чухме много титли на лекари, представители на ЦСМП-та, но не чух никъде в Доклада да има представители точно на хората от този бранш. Те също трябва да бъдат изслушани и да кажат своето мнение. Ценно е, че за първи път се дава и цифра на броя на занимаващите се, на превозвачи по този въпрос – няколко десетки души са това в страната. тук съществуват множество тежки, много сериозни и подлежащи на сериозно обсъждане и обществен дебат въпроси. Но положителното в случая е, че се дава началото на регламентация на тази тема по този въпрос. Предполагам, че това ще стане в следващото Народно събрание окончателно. Сега не можем да се справим накрая на мандата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Тимчев.

осъществяването на специализиран транспорт на пациенти извън спешната помощ. Кой е този специализиран транспорт? Транспортът на неотложната помощ. От старта на реформата в здравеопазването неотложната помощ в България не беше осъществена. Липсваше държавна политика и желание да бъде осъществена неотложната помощ и в частта му за транспортните нужди на пациентите в България. Когато липсва държавата, се настанява сивата икономика и това не трябва да Ви учудва. И така тихомълком пред очите ни се движат едни линейки, които не можете да различите дали са от регламентирания транспорт, или не са от регламентирания. Искам да попитам: кой разреши вноса на тези линейки в България? Кой им разреши да се движат безнаказано по пътищата на нашите големи градове, че даже и да напускат пределите на България? За мен това е част от онази паралелна държава, в която се източват и се взимат допълнително средства от законово осигуряващите се български граждани. И сега с един лобистки закон Вие искате да разрешите тази сива икономика да действа в България, без да има някаква визия и държавна политика по отношение осъществяването на неотложната помощ в България. Медицинските центрове се превърнаха в едни кабинети, в които влизат само гастролиращи специалисти и обработват направленията за преглед или направления за някакво медицинско изследване. Болниците само обработват клиничните пътеки или някакви допълнителни изследвания. Ние не използваме нашия ресурс на държавата да осигурим на българското население неотложната помощ и в частта на един такъв специализиран транспорт. Знаете ли как се осъществява транспортът на един пациент в една малка общинска болница до някоя друга областна или национална клиника в България? Трябва да се помолиш на директора на спешната помощ да ти отпусне линейката и в нарушение на наредбите той да отклони тази линейка и да я пусне да закара пациента на необходимото място и където ще получи качествена и достъпна медицинска помощ. Това се случва в България! И след като държавата не е помислила да направи организация, в която дори да не предложи безплатна услуга на този транспорт, както е в нормалните европейски държави, поне на социално поносима цена да превози пациента, който е в нужда. Затова ще се появява и сивата икономика. Това е поредният закон, в който Вие сивата икономика и паралелната държава лъжичка по лъжичка искате да я превърнем в нещо нормално. Ненормалното искате да го превърнем в нормално! Това е и моделът на Вашата коалиционна политика. Искам да Ви задам и въпроса: къде е държавата в този законопроект?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ние няма да подкрепим направеното предложение по няколко причини. Ще се опитам да се аргументирам. Нашите аргументи бяха изложени от нашите представители в съответните комисии, които разгледаха този законопроект. Първо, позовавам се на това, че Министерството на здравеопазването в своето становище смята, че няма концептуално цялостно решение на този проблем. На второ място, имаме сериозни съмнения, че това са лобистки текстове в полза на една или две големи фирми, които извършват такава услуга в момента. На трето място, не приемаме в последните дни от работата на това Народно събрание да се предлагат промени, които са необмислени, парцелирани и не дават решение, а по-скоро биха създали проблеми. На следващо място, не смятаме, че подобни важни промени трябва да бъдат внасяни от народни представители, за тишина! НИГЯР ДЖАФЕР: Още повече, лекарите в залата могат да Ви кажат, уважаеми колеги, че разграничаването на спешна помощ от неотложна помощ е изключително сериозен ангажимент и е от компетентността на медицинските лица. Няма как просто едни автомобили да бъдат вкарани в някакъв регистър, свързан с автомобилните превози и Министерството че едно състояние, дори определено от медицинско лице като неотложно, може да се превърне за минути в спешно състояние, изисква компетентност, отговорност от тези, които ще извършват този транспорт. За нас е изключително важно и становището на Министерството на здравеопазването в частта, в която казват, че подобни предложения трябва да бъдат преценявани дали са навременни. С оглед на това те заявяват, че работната група, която работи от август 2020 г., до този момент не е стигнала до продукт, който да бъде цялостен и който да дава решение на въпроса. Ето защо ние ще гласуваме против предложените промени, защото смятаме, че те не са направени технологично – по начина, по който трябва да са направени, и да бъдат отговорност на Министерския съвет и съответните министерства. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема доктор Джафер, аз приемам напълно Вашето изказване – неговия дух, неговия професионализъм. Но искам да Ви помоля и да Ви напомня защо не кажете на всички народни представители какво сподели по отношение на този законопроект директорът на Националния център за спешна медицинска помощ – уважаемият доктор Георги Гелев? Тъй като дискусията в Комисията беше достатъчно остра, действително в последните дни на това Народно събрание да се вкарват такива недомислени законопроекти, които имат определени чисто икономически цели, е абсолютно неуместно! Затова е хубаво да се подчертае и мнението на професионалистите освен на Министерството на здравеопазването и на Националния център по спешна медицинска помощ. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема доктор Джафер, безспорно много неща могат да бъдат казани, като пропуск, защото

а той не е толкова маловажен. Но има нещо, което е още по-важно – дейността на така наречените центрове за неотложна медицинска помощ се извършват на основание наредба, която е от 1994 г. и е актуализирана само една година след това – през 1995 г. Тя не е актуализирана за всичките тези години, през всичките тези правителства и всичките тези министри на здравеопазването. И не напразно доктор Тимчев каза, че там никой не е пипнал. Второ, тази стара наредба не съответства нито на Закона за лечебните заведения, нито на Закона за здравето. Е, какво правим?! Явно тук има много работа, страшно много работа и самото министерство, признавайки това, казва – както и доктор Джафер спомена, че те работят вече близо девет месеца или шест месеца и още не им достига времето. Да не говоря, че трябва да се съчетаят усилията на Министерството на здравеопазването и усилията на Транспорта и информационните технологии. Проблемът е много сериозен. Апелирам към Вас: нищо не налага толкова да се бърза. Досега тези линейки Времето! ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Някои от тях стоят на трупчета и чакат да бъдат пуснати. Някои, вместо да превозват болни, превозват зарзават. И последно, за да приключа. Уважаема доктор Джафер,

Уважаеми професор Михайлов, уважаема доктор Найденова, съгласна съм с репликите, които ми направихте в частта, че трябва да има цялостна концепция. Не съм съгласна с част от констатациите обаче, че тази дейност трябва да се разглежда само като транспортна дейност, защото не е чисто транспортна. И това е ясно в препратките, които се правят, за това че транспортните средства със специално предназначение – санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, са обекти с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето и са в Регистъра на регионалните здравни инспекции. Ние сме против това да се разглежда просто като някакъв транспортен проблем и пациентите да бъдат разделяни на ранени, трудноподвижни, защото това разделение, като медици знаем, е условно. Ето защо тук отговорност трябва да поемат други структури – много по-важни, не че Министерството на транспорта не е важна структура. Благодаря, уважаема госпожо Джафер. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Свиленски.

госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! След като се изказаха представителите на Здравната комисия, лекарите, които са най-добре запознати с проблема и почти единодушно заявиха, че става въпрос за поредния лобистки закон, внесен в последните седмици на Народното събрание с ясното съзнание да бъде прекаран ей така – ако може накрая, набързичко, и народните представители да не разберат за какво става въпрос.

За първи път чувам закон да подпомага наредба! По-скоро би трябвало да бъде обратното – след като се приеме даден закон, след това да се направи наредбата, която да стъпи на базата на закона, а не законът на базата на

Сега въпросът ми към вносителите е: тук ще има ли криминализиране на този вид превози, който ги извършва нерегламентирано? Влизат ли те в тези от пет до 10 години затвор и от една до три, или не влизат? Между другото, аз тук не видях някакви наказания, но вероятно попадат в други текстове, други нарушения, към които ще бъдат прилагани наказанията. Но е важно да се знае дали са криминализирани, дали влизат като нерегламентирани превози. Освен всичко останало поставяте условия, критерии – които съм почти сигурен, нека ме поправи някой – в изискванията, за да се регламентира този превоз, на който се съмнявам дали

ние ще намалим риска от тероризъм! Гледам, че господин Радев ме гледа учудено! И аз мисля, че няма нищо общо, но така пише в мотивите. Регламентирайки тези 230 линейки, рязко ще намалим риска от тероризъм. Разбира се, търсени са всякакви мотиви, за да се облече това нещо, да стане законопроект. Ясно е, че става въпрос за една или две фирми, които чух тук в тази зала.

и поставиха въпроса: кой ги регистрира тези автомобили, за да пише „112“, за да пише „Бърза помощ, „Спешна помощ“? Нали тези коли – линейки, са минали през пунктовете на МВР?! Как точно са регистрирани, та сега това е част от мотивите? Между другото, голяма част от мотивите на Законопроекта са защо има такива автомобили? Ами, защото са минали през българското Министерство на вътрешните работи, което ги е регистрирало. А ако българското Министерство на вътрешните работи не ги беше регистрирало по този начин, сега мотивите щяха да бъдат половин страничка, а не три страници. И накрая, колеги, наистина Ви призовавам да отхвърлите Законопроекта. В следващото Народно събрание този въпрос трябва да бъде регулиран, този въпрос трябва да бъде решен! Явно, че с извършването на такива незаконни превози има проблеми, явно е, че се причиняват и щети на български граждани, но е ясно и това, което каза и доктор Джафер, че трябва да има цялостна политика за разглеждане на този въпрос и за решаване на проблема, а не една седмица преди края на Народното събрание – така набързичко внесен законопроект, за съжаление, отново от колегите от „Обединени патриоти“. Но, когато се внасят там закони, ние сме много бдителни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-2, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. Моля, режим на гласуване

Госпожо Председател, аз знам, че Вие сте толерантен човек, но има народни представители наистина, които стоят без маска в залата, а щом всички се съобразяват с това да носят маски, нормално е да го правят всички народни представители. В крайна сметка, дори да не мислят за собственото си здраве, нека да мислят за другите хора, които са в залата и които имат различни заболявания.

Господин Шопов пие някакво вълшебно лекарство и не слага маска.

Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Моля, поканете гостите в залата. Господин Попов, продължете с Доклада на Комисията по отбрана. ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: „ДОКЛАД на Комисията по отбрана относно Проект за решение на Народното събрание за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република 2032, № 102-03-6, внесен от Министерския съвет на 1 февруари 2020 г. На заседание на Комисията по отбрана на 4

парламентарният секретар на Министерството на отбраната Ваня Деневска, както и секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев. Програма 2032 и мотивите към нея бяха представени от заместник-министър Атанас Запрянов, който посочи, че Програма 2032 е разработена на база изводите и предложенията от Стратегическия преглед на отбраната. продължение на година и половина в него са били ангажирани близо 500 души в 25 работни групи, включително и от други ведомства. Програмата дава основните основните насоки за развитие на въоръжените сили, за изграждането и развитието на минимално необходимите приоритетни способности и ще послужи за основа при разработването на План за развитие на въоръжените сили до 2026 г., както и за разработването на Инвестиционния план-програма до 2032 г. Предвижда се в рамките на Програмата да има още един план до 2032 г. Ще бъдат предложени промени и в Закона за отбраната и въоръжените сили, които да направят възможни дейностите за реализиране на Програмата и плановете. В Програма 2032 е направена актуална оценка на дългосрочните тенденции в развитието на средата на сигурност, както и тенденциите в развитието на отбранителните способности до 2032 г. Запазва се стратегическата цел на отбранителната политика, ролята и мисиите на въоръжените сили, нивото на политическа амбиция за тяхното използване, адаптирани с оглед характеристиките на средата на сигурност. Предлага се нова функционална структура и създаване на оперативно ниво на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и Командване за логистична поддръжка. В тази връзка в Проекта за решение се предлага въоръжените сили да поддържат обща численост не по-малка от 43 000 души, от които 3000 души доброволен резерв. Програма 2032 се отделя голямо внимание на хората в отбраната. Набелязани са нови подходи и мерки, комплексното прилагане на които ще спомогне за окомплектоване на вакантните длъжности. В проекта на Програма 2032 са определени приоритетните насоки за модернизация, които са реалистични, защото са съобразени с дългосрочна финансова рамка. В последвалата дискусия всички изказали се оцениха високо труда на експертите за подготовка на Програмата. Като положителен беше оценен и фактът, че Програмата обхваща по-дълъг период от време, което дава перспектива и публичност в дейността на въоръжените сили. Поставени бяха въпроси, свързани с финансовото осигуряване на Програмата и предлаганото увеличаване на числения състав на въоръжените сили. Обърнато беше внимание на констатацията, че във връзка с наличните финансови ресурси, съгласно бюджетната прогноза, се налага приоритизиране на минимално необходимите военни способности до ключово важните за изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили. Препоръчано беше ресурсите да бъдат осигурени и плановете да бъдат последователно изпълнявани. 2026 да се предвиди преглед, оценка и отчет на постигнатите резултати, които да се вземат предвид при подготовка на следващия план. В отговор на поставените въпроси заместник-министър Запрянов уточни, че численият състав се планира въз основа на разчетите на военните експерти, за да може да се изпълнят изпълнят плановете за отбрана. За постигане на оптимален баланс между необходимите отбранителни способности, изпълнението на мисиите и задачите на въоръжените сили и разполагаемите ресурси за отбрана до 2024 г. разходите за отбрана да достигнат 2%

ако икономическото състояние позволява – и по-високо. Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Илиев допълни, че предлаганият числен състав произтича от разработените сценарии и концепции за операциите по тези сценарии. Отчита се и създаването на две нови структури – Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и Командване за логистична поддръжка. На тях ще бъдат възложени и нови задачи, като киберотбрана и поддръжка като страна домакин. Ще се предвиди междинен отчет и доклад за изпълнението на План 2026. Председателят на Комисията по отбрана подчерта, че е положен много труд и са направени много анализи, за да се стигне до този важен политически документ. Към Програмата следва да се подходи отговорно, да бъде завършен процесът, да не се спира развитието на въоръжените сили. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения членовете на Комисията по отбрана с 11 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържал се“ приеха следното становище:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това просто е нечувано, то е просто брутално! Обсъждаме отбраната на страната, Стратегия до 2032 г. – за 12 години напред, погледнете в какъв състав – без тук да дойдат министърът на отбраната, началник на ШОПОВ: Да, зная за началника на отбраната. Така е, знаем ние старите войници, че той е началник щаб. Това е аналогично,

знае ли президентът за това, което става – той е главнокомандващ? Защо той не е тук? Поканен ли е от мнозинството? Тук става въпрос за милиарди – трябва да дойде министърът на финансите, който да направи своята обосновка за парите, които ще бъдат дадени за тази толкова важна сфера. Тук трябва да бъдат и други министри, мога да ги изброя кои. кои. В момента обсъждаме този съдбоносен въпрос – защото отбраната е Светая светих за всяко общество, за всяка държава,

изключени микрофони.) Напуснете трибуната! Вашето предложение трябваше да бъде направено преди да започне разглеждането на точката, така че за мен е невалидно. А що се отнася до всичко, което казахте, тази програма е приета на заседание на Министерски съвет и просто нямате основание да споменавате имената на министрите. Продължаваме с изказванията. Господин Гаджев.

Извинявайте, но аз вече обясних защо няма да подложа на гласуване предложението на господин Шопов – вече сме в процес на обсъждане на точката.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 и Проект на решение за приемане на Програмата и за определяне числеността на въоръжените сили, № 102-03-6, внесен от Министерския съвет на 1 февруари 2021 г. На заседание, проведено на 10 февруари 2021 г., Комисията по външна политика разгледа, одобрена с Решение на Министерския съвет № 86, Проект на програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и Проект на решение за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и за определяне числеността на въоръжените сили. Програмата и мотивите към Проекта на решение бяха представени от генерал Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната. С Програма 2032 се задават параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили за дванадесетгодишен период, като се ангажират политическите, икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната.

последващ План за развитие на въоръжените сили за периода от 2027 г. до 2032 г. и за дългосрочен „Инвестиционен план-програма до 2032 г.“ В съответствие с дефинираните минимални военни изисквания към способностите за изпълнение на възложените мисии и задачи към 2032 г. въоръжените сили следва да поддържат обща численост, не по-малка от 43 000 души, от които 3000 души доброволен резерв. Програмата определя и необходимата за нейната реализация финансова рамка на отбраната до 2032 г. Относителните стойности на разходите за отбрана, осигуряващи изграждането на отбранителни способности до 2032 г., трябва да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт в изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана до 2 на сто от БВП до 2024 г. За реализиране на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 трябва да се извършат промени в действащото законодателство, чрез които да се създадат условия за повишаване на оперативната ефективност на въоръжените сили, модернизация на отбранителните им способности и изпълнението на заложената цел и приоритети на отбранителната политика. Предложеният проект на решение за приемане на Програмата и за определяне числеността на въоръжените сили се разглежда на основание чл. 86 ал. 1 от Конституцията на Република България и в съответствие с чл. 16, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили

Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Откривам разискванията. Процедура? Но вече съм открил разискванията. Уважаеми господин Председателстващ, госпожи и господа народни представители! Ще призова водещия на това заседание в момента да напусне залата на Народното събрание поради простата причина, че миналата седмица станахме свидетели на отнемането на думата на народен представител и наказание, защото имало нарушаване на Правилника на Народното събрание. Днес видяхме – всички присъстващи в тази зала, как се нарушава Правилникът на Народното събрание. Имаше подложена процедура и председателстващият това заседание отказа да изпълни тази процедура под предлога, че е открит дебатът по същество преди да са изчетени двата доклада по този закон, закон, който разглеждаме. Поради тази причина призовавам господин Христов да освободи мястото си на председателстващ, да напусне

Благодаря, уважаеми господин Ибрямов. Не мога да се самонакажа сам, но проверих в Правилника. Имам пълното основание, защото в Правилника този случай е разгледан, така че имам право, имам основание да продължим с разискванията. Имате думата за изказвания, колеги.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Правителството ни предлага един Проект на документ, който е необходим. В него се планира бъдещото развитие на въоръжените сили. Добре е, че това се прави в дългосрочен период, а не както досега – за пет години. Експертите са свършили своята работа. Има обаче много въпроси по отношение на подхода, който използва в момента изпълнителната власт. Първо, предлага се приемането на нова програма, без да има отчет за изпълнението на Програма 2020. Аргументът, че ролята на отчет играе годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили не е достатъчен,

както и сега е направено предложение за приемане на Програма 2032. Второ, Проектът се внася със сериозно закъснение. При добра организация своевременно за завършване на стратегическия преглед на отбраната, можеше Програмата да влезе в сила от 1 януари тази година. Сега в момента има вакуум от гледна точка на стратегически документи за развитие на въоръжените сили. Дългосрочният период на Програмата ще има своя позитивен ефект, но в документа следва да се заложи и да се гласува актуализация на Програмата в края на 2026 г. В противен случай е предвиден и втори план за развитие на въоръжените сили от 2027-а до 2032 г. и няма да има адекватна на развитието на средата на сигурност основа. Аз съжалявам, че председателят на Комисията, това, което поставяме ние като искане в Комисията, те го включиха в Доклада и едва ли не, че го има в Програмата. Няма го в Програмата. Има само два плана до 2026 г. и 2027 – 2032 г., но няма отчет на първия период от пет години, за да може да се стъпи на него и да се развие следващият план до 2032 г. Четвърто, закъснението на стратегическия преглед на отбраната поставя под въпрос политическия консенсус за приемане на Програмата. Очевидно вносителите не разчитат на такъв консенсус, предлагайки Проекта за гласуване в условията на политическо противопоставяне от състав на парламента, чиито мандат е пред завършване. Няма логика едни да гласуват Програмата, а други да я изпълняват. По отношение на ролята на Народното събрание в хода на изпълнението на Програмата. Народното събрание се задоволи само с гласуването на Решение за приемане на Програма 2020. Дано не е така и с това решение, което тепърва предстои да се гласува. Ние не посмяхме да потърсим отговорност за неизпълнение на това решение, включително постигането на численост, не по-малка от 37 хиляди души на въоръжените сили. Точно затова е необходим отчет на предишната програма, да се видят отговорните и причините за неизпълнението. Никой в момента не знае дали е достигнат този минимум от 37 хиляди и казваме, че ще увеличим над 43 хиляди, като влиза и доброволният резерв. Това са някъде над 6 хиляди души, най-малко, които трябва да се осигурят, а имайки предвид подводните камъни в Програмата и това, че с много условности казваме: ако се спазва 2% от брутния вътрешен продукт, едва ли не ще достигнем някаква готовност. При тези 25% осигуряване от целия финансов ресурс, аз считам, че Програмата не може да бъде изпълнена. На следващо място, парламентът по предложение на правителството нарушава приетата от него Програма. Имаме такива факти и ще дам само един пример. Без да променя Програмата Народното събрание гласува промяна на структурата на въоръжените сили, след което бе сформирано Съвместно командване за специални операции. А и до днес – погледнете в Програма 2020, се предвижда в структурата на Съвместното командване на силите да имаме по-специални сили. Нищо за него и така си остана в историята, а такова формирование в момента няма в командването. По числеността на въоръжените сили в Програма 2032 липсва убедителна аргументация. Чрез изпълнение на възложените мисии и задачи въоръжените сили ще поддържат обща численост, не по-малка от 43 хиляди души, в това число, както казваме, 3 хиляди души доброволен резерв. Можем да приемем, че предвижда увеличение на състава най-малко с 6 хиляди души в сравнение със записаното в Програма 2020. В същото време се планира и продължаване и разширяване на модернизацията. Точно тук са необходими сериозните мотиви. А що се отнася до прогнозата за числеността, ние не знаем, че в сега действащата програма, или която още не сме отчели – 2020, е записано: „Чрез модернизация и придобиване на нови платформи въоръжение и техника, както и при освобождаване от излишъци, числеността на въоръжените сили поетапно ще се намалява от горния праг до не по-малко от 37 хиляди души.“ По този начин се намаляват и разходите за издръжка на личен състав, а че са създадени нови правни механизми, е необходимо да се гарантира, че намаляваните разходи за личен състав ще бъдат реинвестирани в отбраната за модернизация и бойна подготовка. Това не се случи при сега изминалата програма. Модернизацията е в ход, защо се увеличава тогава числеността до 43 хиляди души с допълнителни ангажименти или поради други причини. Това също се нуждае от допълнителна аргументация. Казвате, че се създават и две командвания за логистична поддръжка и командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Тези командващи акумулират сега съществуващите сили в тези направления, но все пак за тези две командвания има по две-три страници изписани въпроси, проблеми и задачи, докато най-големият вид въоръжени сили – Сухопътни войски, е само на една страничка и никъде няма процентно съотношение между видовете въоръжени сили от тези 43 хиляди души, колко процента ще бъдат за Сухопътни войски, които са основният вид въоръжени сили. Нищо няма за модернизацията на Специалните войски и родовете войски. Може би в конкретните планове на видовете въоръжени сили, на командванията това трябва да го има, за да можем ние да вървим напред. Поради тази причина с тези условности, които ги има в Програмата, ние ще се въздържим и няма да подкрепим Програмата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Правя следното процедурно предложение, то може да Ви се стори като повторение. От името на парламентарната група на БСП предлагам да прекратим днешното заседание и да продължим тази много важна точка, като първа – продължение за утрешния дневен ред. Мотивите са: присъствие на министъра на отбраната, началника на отбраната и е несериозно да приемаме Програма със 100 депутати от 240. Прекъсваме сега и продължаваме утре като точка първа. (Шум и реплики.) Това е процедурното ми предложение, господин Председател, моля да го подложите на гласуване.

Председател, правя обратно предложение: да продължим разглеждането на тази точка. Защото, както каза и колегата от БСП, тя е важна и затова трябва да я гледаме и да я гласуваме. Това че народните представители от БСП и ДПС ги няма в залата, си е техен проблем. Това че масово народните представители от ДПС и БСП в последните четири-пет месеца си пускат извинителни бележки и си получават ежедневно парите, а не идват на работа, това си е техен проблем. Но тези, които искат да мислят за Българската армия, и за Стратегията за Българската армия сме тук. Затова предлагам да продължим

оттук, че не се прави така. Нарушаваме графика на комисиите. Комисиите са разположени във времето и не става въпрос за отлагане за 15 минути след свършване на заседанието, защото едни комисии започват,

по-толерантни. Взето е решение, господин Гьоков. ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Процедурата ми в тази връзка е, че аз отлагам заседанието на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите за следващия четвъртък от 14,30 ч. Дано няма пак такова удължаване на времето, защото много голяма част от хората, които са в тази комисия, след това имат друга комисия, така че смятам за нормално това, което правя. Благодаря, господин Гьоков. Господин Симеонов, заповядайте, имате думата.

Изготвената Програма 2032, която задава параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности в периода до 2032 г., е изработена и трябва да отдадем значимото

за България“.) Колеги, разбирам Ви. Прекъсваме господин Симеонов. След като завърши, ще дам думата на господин Свиленски.

Изготвената Програма 2032, която задава параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности в периода до 2032 г., е изработена и трябва да отдадем да отдадем значимото на целия творчески колектив, който е работил за това изграждане. Това е един всеобхватен документ, който е валиден за следващите 12 години. Минималните военни изисквания на въоръжените сили налагат ускоряване на превъоръжаването и модернизацията, постигането на оперативната съвместимост и повишаване на ефективността на разходваните ресурси за отбрана. Формулираните 188 минимални военни способности няма да могат да се изпълнят поради невъзможността да се осигурят необходимите финансови средства в краткосрочен план от бюджета в размер на 36 млрд. лв. Прогнозната финансова рамка до 2032 г. осигурява само 25% от общия финансов ресурс, което позволява достигане само на 38 от дефинираните 188 минимално необходими военни способности. Оттук следва изводът, че документът е разработен с отчитане на всички особености и фактори за икономическо и военно политическо развитие на въоръжените сили, но финансовите параметри не могат да спомогнат за решаване на достигане на набелязаните стратегически цели. Намаляването на бюджета за отбрана след 2009 г. до стойности 1,15% от брутния вътрешен продукт при поет политически ангажимент при приемането ни в НАТО 2,6% през 2004 г. и последващото решение за планово нарастване на бюджета до 2% до 2024 г. съгласно Споразумението на НАТО в Дъблин няма да може да запълни пропастта за преодоляване дефицитите от способности във въоръжените сили. Попълването на некомплекта на въоръжените сили и резерва продължава да бъде един от нерешените и болни проблеми. При даденото обяснение в Комисията по отбрана за попълването на некомплекта с 1000 военнослужещи за тази и следващата година възниква въпросът: кога ще се реши проблемът във времето с некомплекта над 5000 души, без да броим некомплекта на резерва, отбележете още един момент – като не са включени в разчета и колко военнослужещи ще напуснат въоръжените сили по естествен път през тези години? Повтаря се една и съща ситуация – добре подготвен стратегически документ от изключителна важност за въоръжените сили, но недостатъчно финансово осигурен и обречен на частично изпълнение и непостигане на желаните резултати. Неглижирането и несвоевременното решаване на проблемите във въоръжените сили от управляващите доведе до изоставането им във времето, което ще струва скъпо на страната ни, което е видно от посочените разчети в Програма 2032, особено при допълнително възникнали във времето форсмажорни обстоятелства, както сега е случаят с COVID-19, които натоварват извънредно бюджета на страната. Уважаеми колеги, отбраната на страната и състоянието на въоръжените сили изискват постоянна грижа, в това число и финансово осигуряване. Грижата не се изразява само в навечерието на избори, а е постоянен, непрекъснат процес и наруши ли се този процес, резултатите са пагубни и времето за тяхното решаване е дълго и болезнено за обществото. Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи този неосигурен финансово проект.

господин Гърневски. …и господин Шопов за предизвикателното и неколегиално отношение към господин Гърневски.

не е за първи такова в тази зала. Поведението на господин Гърневски е рецидив в пленарния живот на 44-ото народно събрание. Неведнъж, господин Председател, сме правили компромиси – и на Председателски съвет, и в в разговори с Вас, за поведението на господин Гърневски. И това, че му прощавахте два-три пъти, днес стигна вече своя връх, когато от място ясно, публично всички го чуха, включително и Вие го чухте, включително и камери, и медии, обиди народен представител нееднократно – председател на парламентарна комисия. Уважаеми господин Председател, наказанието, което би трябвало да наложите на господин Гърневски за всичките му провинения назад във времето и за днешното най-вече, е отстраняване от пленарно заседание, и то не едно – поне три

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Преди да Ви дам думата, уважаеми господа – и двамата, искам да Ви предупредя, че възражението против наложената дисциплинарна мярка води до по тежка дисциплинарна мярка.

Ще изчакам малко да се успокоите всички. СПАС Не, не бива да Ви наказвам, но вече сте получили наказание. Моля Ви, седнете на място и не… След Вас и господин Шопов ще иска по начина на водене. Това ще доведе до конфликт. Смятам, че по-разумното, колеги, е да продължим да работим и да разглеждаме точката от дневния ред. Добре, ще Ви дам думата по начина на водене, но първо седнете и успокоите атмосферата около Вас. Ще Ви дам думата. Ще Ви дам думата, но не точно сега.

Не искате да ме разберете! Заповядайте, господин Гърневски. Благодаря, уважаеми господин Председател.

има заповед на министъра на здравеопазването към всички българи, които сме длъжни да спазваме тази заповед, реда в страната, реда в тези условия на пандемия, която се разраства. Тук, трибуната на Народното събрание, която трябва да бъде стожер на този министър, на тази заповед, на тази борба срещу пандемията, когато всеки ден се заразяват хиляди хора, когато всеки ден умират стотици хора от български семейства, тук парламентът трябва да бъде знак за цяла България и за всеки българин. Тук мога да Ви изброя – половината днес или сте без маски, или маските Ви под носовете.

да е потенциален заразител на хора около него, хора да си свалят маските и да са потенциални заразители на своите колеги, на служителите в този парламент, и ние да не вземем мерки. Ние сме длъжни да имаме железен ред.

Лично обяснение няма да Ви дам, но можете да вземете процедура. Преди това обаче, ако не си сложите маска, ще Ви отстраня от заседанието. Ще направя опит, господин Председател, да Ви обясня за какво става дума. И стига сте пращали в дома ми полицаи да ми връчват акт.

Точно така, когато народният представител нарушава Правилника. Напуснете, моля Ви! Господин Шопов, ще ме чуете ли?! Вие нарушавате чл. 161, т. 2 от Правилника – отстранявам Ви от едно заседание. Господин Шопов, Вие продължително не давате възможност за нормална работа в пленарната зала, отстраних Ви от заседанието. (Ораторът продължава

Господин Шопов, напуснете залата! (Силен шум.) Господин Шопов, без маска сте – в опасна близост до Ваши колеги. Напуснете залата!

постоянно ходи без маска – аз не съм убеден, че той не е заразен, ще помоля за дезинфекция на трибуната. Господин

Късно, защото, първо, ние отказваме да продължим работата си при наличието на Спас Гърневски в тази зала. Господин Председател, направих първата си процедура по начина на водене по-рано през пленарния ден и Ви казах, че мерите с двоен аршин. Сега отстранихте един народен представител от заседание, а народен представител, който обиди, всички чухме, председател на парламентарна комисия и си призна за тази обида от трибуната – Вие го наказахте с едно порицание. Вие трябва да дадете пример на всички народни представители, като накажете господин Гърневски с отстраняване от заседанието. Ако не го направите имаше и колега, който искаше дори три отстранявания –ние ще се принудим да стартираме подписка за Вашата оставка. Искаме да се потуши напрежението. Господин Председател,

Това не е обида, това не е обида! Проверете да видите. Това не е обида. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Много добре знам кои са хунвейбините и мога да кажа къде седят. ИВАН ЧЕНЧЕВ: …Вдигнахте го, за да изместите дебата. Защото това, което правите, е брутално и скандално. И добре, че всички го виждат – надявам се, гражданите. Това, което Вие правите, е скандално. Докато не го отстраните от залата, аз призовавам да не продължаваме работа. Сега Вие нали ме разбрахте, но не само Вие, а всички Ви.

…по процедура по начина на водене. Той не каза нито една дума по начина на Вашето водене, а отново продължи да обижда парламентарната група на БСП. Господин Председател, за пореден път Ви умолявам от името на парламентарната група – госпожо Караянчева, и Вас също – да се намесите в случая и да наложите наказание на Спас Гърневски – поне три заседания, ако не, не знам как ще продължи заседанието в тази атмосфера и дали Ви е приятно в такава атмосфера да работим.

и към сериозния въпрос. Драматичните постановки на опозицията, които бяха изнесени тук и които очевидно продължават, са доказателство само за едно нещо липсата на сериозни аргументи срещу този документ, липсата на сериозен потенциал да се критикува този документ, чието приемане само по себе си представлява крачка напред в укрепването на нашата национална сигурност и отбранителните способности. Не знам как колегите от БСП ще застанат утре пред техните избиратели, пред запасните офицери, пред хората, които са служили в Българската народна армия и ще обяснят собственото си поведение тук, че са напуснали, когато се чертаят плановете за българската отбрана и въоръжени сили за следващите 12 години, но това е техен проблем. Използвам трибуната да благодаря на двама български генерали, които тук, въпреки своята опозиционност, казаха три много важни неща. Цитирам: „Добра програма, направена от професионалното тяло в Министерството на отбраната и от професионалистите.“ Това не е политическа програма, това не е програма на ВМРО, това не е програма на господин Каракачанов, това е програма на Българската армия. Цитирам и Ви благодаря, генерал Симеонов, че Вие казахте дословно: „Всеобхватен документ, добре подготвен стратегически документ.“ И това са мнения на български достойни офицери, независимо от коя парламентарна група са. Не съм съгласен, че липсва отчетност за периода какво е свършило Министерството на отбраната под ръководството на господин Каракачанов. И опозицията би трябвало да се радва, че той не е тук, защото той щеше да Ви каже горчиви истини, които са довели до състоянието на нашите въоръжени сили днес, които са много дипломатично изредени в този документ а това е ерозия на отбранителните способности на България в продължение на десетилетия, когато някои господа, които ги няма тук, управляваха страната ни.

в класацията по отбранителни способности и е станала в Топ 50 на 49-то място на страните по отбранителни способности. Това е една независима оценка затова какво свърши това правителство и това управление на Министерството на отбраната. Но дотук с добрите новини, защото от всички наши съседи, единствено Съюзна Република Македония е зад нас в тази класация. А две държави, наши съседни – Русия и Турция, са в 10-те най-силни държави в страната. Защо се стигна до това? В Доклада се казва: „В продължение на години армията беше второстепенен въпрос. Отбранителните способности бяха ерозирани.“ Какво стои пред нас? Живеем в един свят, в който заплахите нарастват и държавите вече говорят за способности за териториална отбрана. Държавите в Европа са териториално застрашени. Това може да ни звучи някак си много силно – военните искат и си измислят заплахи, за да харчат пари. Само за 40 години Само за 40 години тук до нас на три пъти бяха прекроени държавните граници международно признати. Ние живеем в един триъгълник описан с три букви „К“ – Кипър, Косово и Крим. Само за 40 години границите на тези държави бяха прекроени с използването на военна сила, превъзхождаща многократно отбраняващите се държави до степен, че международни фактори и съюзници не можеха да ги защитят. Това не е далеч. Никозия е само на 1076 км от Пловдив, Севастопол е на 476 км от Варна, а Прищина е на 176 км от София и 13 минути полет. Ние сме в средата на този триъгълник и ще бъдем изключително късогледи, ако мислим, че не сме потенциално заплашени от териториални претенции. Нашата история е показвала, че България е имала един-единствен съюзник и това е Българската армия. Тя е извоювала нашата независимост, тя е чертала нашите граници, тя ни е спасявала от национални катастрофи. Какво казва тази програма? Дългата политика на пренебрегване на отбраната ни е довела до необходимостта за кратко време – за 12 години, да осигурим огромен, огромен финансов ресурс в рамките на 36 милиарда за 188 военни проекта! Бюджетът може да покрие само една четвърт от тези средства – минималните, които се равняват на 9 милиарда за 32 години. Какво трябва да направим казва този проект? Има два начина. Единият е да тръгнем по сергиите на военните пазари и да купуваме каквото ни предлагат, на каквито и да е цени. Другият обаче е посочен тук да инвестираме тези средства в българската отбранителна индустрия, в българската наука, в българската технология. Използва се термин и привържениците на реиндустриализацията на страната ни трябва да бъдат привърженици на този термин „Българска отбранителна технологична индустриална база“. Българска отбранителна технологична индустриална база! Ние можем да използваме модернизацията и превъоръжаването на нашата армия като инструмент за развитието на нашата икономика, нашите иновации и нашата наука. Първите стъпки са посочени и направени с реализирането на големите модернизационни проекти. Приключвам с това, че в доклада се казва и нещо много важно. Некомплектът може да бъде разрешен само по един-единствен начин и това е връщането на наборната казарма в българските условия.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще се опитам да бъда максимално ясен и конкретен. До края на това Народно събрание, уважаеми колеги, остават тридесетина дни.

защото този парламент сътвори такива юридически несъобразности – и правни франкенщайновци, като проект за нова Конституция, суперглавен прокурор и така нататък, и така нататък. Това са само примери, колеги, за да Ви стане по-ясно. Това го знае В този смисъл що се касае до един стратегически документ е целесъобразно това да остане за следващото Народно събрание. Без да се впускам в подробности – някои колеги споменаха за финансовата рамка, залегнала в този документ. Да, разбира се, красиви цифри, милиарди, но никъде подробно разбити по години – за какво и как ще бъдат използвани. Дори в документа, уважаеми колеги, тъй като живеем в ерата на глобализацията, високите технологии и се хвалим, видите ли, ние сме модерна държава, къде са високите, новите, модерни технологии, залегнали в тази програма? Ами демографската криза, уважаеми колеги? Това в много силна степен отсъства към периода, към който се пише тази доктрина. И се очаква като цяло българите към този период – 2032 г., да бъдат под 6 милиона. И това е по статистически данни, не е измислена цифра от мен. Сериозен проблем, който не е отбелязан в тази програма. Това е точно копие на тази прословута конституция. Прави се, за да го има, а не за да работи, уважаеми колеги! Съзнавам и собствената си отговорност като народен представител, макар и гласувал против или въздържал се, като съучастник в тези правни абсурди.

Този проект не е бил обсъждан на широки форуми, уважаеми колеги – от специалисти, които имат по-големи компетенции от нас по тези въпрос, а именно икономисти, демографи, военни и така нататък и така нататък. Във връзка с това предлагам, наред с отлагането на приемането на Програмата, тя да бъде оттеглена, парламентът да се заеме с основната си дейност с основната си дейност! – която четири години не върши, уважаеми колеги, а именно контрол върху изпълнителната власт. Народното събрание и народните представители имаме нужда и искаме отчет за изминалия период на изпълнителната власт и на управлението. Работникът е длъжен да се отчита пред своя работодател. Необходимо е министър-председателят заедно със своите министри да се отчита в своя парламент, за да се върнем към традицията на парламентарната демокрация, уважаема госпожи и господа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики? Не виждам. За изказване? Заповядайте, господин Радев. Господин Вангелов също иска да се изкаже.

Чухме опозицията, тя говореше за недостатъци. Сигурно както във всеки документ има недостатъци, със сигурност може да се иска още нещо вътре, което да е написано не по този начин, а по някакъв друг начин. Но аз искам да Ви върна назад и да Ви кажа какво се е случило изобщо в законотворчеството в последните 12 години. ГЕРБ, откакто е на власт – и първото, и второто, а сега вече и третото правителство, проявяваме завидна последователност в законотворчеството в областта на сигурността и отбраната в частност. Спомнете си трите закона – Закона за службите, Устройствения закон, Закона за резерва, ако говорим за отбраната, и редица други различни документи. Накрая е последното нещо, което не е правено отдавна – Стратегически преглед на националната сигурност и в частност Стратегически преглед на отбраната. Като резултат се ражда тази програма. След това ще има планове. Това прави ГЕРБ през последните 12 години и никой не може да ни упрекне. Аз съм съгласен със забележките – някои от тях, за друго законотворчество. Но в тази област нямаме пропуски. Аз мисля, че сме партията, която последователно дълги години, посочих от кога, законотворчестваме в тази област. Затова трябва да бъдат похвалени тези, които се занимават с тези документи, основно Това, първо. Второ, благодаря на колектива – и оттук да го кажа, аз го казах и в Комисията, тези, които са изработили 50 или там колко души или колективи са работили. Важен документ, изискващ специализирана подготовка, направено е това. Аз лично съм доволен от този документ в цялост. Две числа искам да Ви кажа. Казвал съм го много пъти. Сигурността и отбраната не бяха приоритет на ГЕРБ. Постепенно, поради обстановката в света и в региона, те станаха приоритет и на третото правителство. При другите две не беше точно така.

Това са огромни средства, огромно внимание в сектор „Сигурност и отбрана“. Това трябва да се знае. Тази програма ни дава един хоризонт 12 години напред, усилия на два етапа с два плана, които ще бъдат готови, да погледнем, да хвърлим и да кажем – да, според нас,

Дали им трябват точно 3000?! След това казват: „Да, осигуреността на Програмата с финансови средства за този период – 12 години напред, е само Според мен малко тук е силничко, тези числа не са съвсем точни. Според мен, казвам! Защото току-що казах какви огромни средства са вложени, и то директно в отбраната през последните години. Нещо много важно! Освен че са вложени тези средства – Вие, уважаеми колеги, и гражданството трябва да знаят, че особено последното правителство, предишните изплащаха, а последното правителство – третото на господин Борисов, вложи там много средства за бойни системи и за способности. Не за транспорт, не за някакви други, каквито се даваха по времето на правителството на Станишев, примерно. Това е много важна черта от съществуващото положение през тези четири години и перспективи от Програмата. Това е достойнство на партия ГЕРБ и нашите партньори сега, преди това други в последните два мандата. Така че тази програма с тези достойнства – аз считам, че колегите от опозицията трябва да си ревизират мнението и тези, които се въздържаха, там, в Комисията, нямаше против, тук да ни подкрепят както ГЕРБ ще ни подкрепи. Защото това е важно не само за отбраната. Подчертах много пъти какво се е случило там. Това е пряко свързано с националната сигурност. Това са огромни средства, които биха могли да бъдат разпределени по правилен начин – да има и за образование, да има и за здравеопазване, да има за борба с мигранти и така нататък, да се гледа целият сектор. Но Програмата е обективна, в голямата си част е правилна. Надали някой отсега може да даде по-добър изход от това, което предлагат колегите от Министерството на отбраната. Така че аз Ви призовавам, ако желаят, да си ревизират мнението – всички ние ще гласуваме заедно с нашите колеги Патриотите

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда кратък, не само защото времето доста напредна, не само защото дискусията се разгоря, а защото наистина Програмата има своите достойнства и мисля, че има своя дълбок смисъл. Може би ще се повторя, но е хубаво да се знае. За първи път се приема такъв стратегически документ, за един дългосрочен период. Смисълът беше тук да се намери някакво съгласие за всички, които ще работят след това. За съжаление, възникнаха обстоятелства в зала, което не ни позволява наистина да покажем здрав разум, да покажем желание и да покажем отношение към бъдещето на отбраната и към бъдещето на държавата като цяло. Тази програма е продължение на една политика, както каза и господин Радев, на целенасочено заздравяване и изграждане на отбраната. И тук няма да се спирам на много факти, но те са безспорни – отношение към хората с 50% увеличение на възнагражденията; отношение към бъдещето като модернизация: проекти, самолети, кораби, модернизация и ремонт на танкове, да не ги изброявам всичките, безкрайно много; отношение към образованието като отношение към бъдещето. Тази програма е разработвана в продължение на година и половина. Пак ще подчертая, 25 работни групи, в които участваха различни институции, ведомства, 500 човека, но най-важното, че това бяха експертите. И аз искрено се съмнявам, че тези експерти при следващото Народно събрание ще предложат нещо друго. Защото са работили в бази и бригади, видове въоръжени сили, Щаб на отбраната – в един много сложен процес, в който се извършва оценка на средата на сигурност за 12 години напред! Нима това е лесно! Разработиха се сценарии. Тези, които сме работили в тази сфера, знаем колко е трудно да се предвидят тези неща. Разработиха се концепции за операциите, приети от командванията на видовете въоръжени сили. Направиха се много итерации на базата на бюджета, който е осигурен, в един добър вариант,

провървим този път и да отворим вратата оттук нататък да продължи развитието. Защото тази програма ни дава бъдеще, тази програма ни дава сигурност, тази програма дава увереност на хората, които ще работят в сферата на отбраната, че няма да има съкращения, че няма да има уволнения, че няма да има внезапни хрумвания и взети решения ето така. Аз смятам, че това са достойнствата на тази програма и смятам, че наистина тук отговорно ще подходим и ще гласуваме и Програмата, и последващите документи, които са като промени в Закона за отбраната. Надявам се инвестиционният план-програма – плановете за въоръжените сили да продължат, защото не е добре да се спре един процес по средата и да не се завърши. Благодаря Ви за вниманието

Има ли други колеги, които искат да вземат отношение по темата? Не виждам. След господин Вангелов ще гласуваме.

Аз лично не съм никак учуден от поведението на БСП в тази зала и от това, че те за пореден път поставиха партийния интерес над държавния и над националния интерес. Многократно заявяваха как можело други да се наложи да изпълняват Програмата. Извинявайте, в тази зала нали всички партии са избрани от българския народ? Кои са тези други, които ще трябва да изпълняват тази програма за развитие на въоръжените сили? Какъв знак дава БСП на хората от системата на отбраната, които се обнадеждиха, че нещата тръгват напред и че независимо кой ще бъде на власт, отбраната ще върви нагоре и ще се развива. Те напуснаха залата. Тази програма е минимумът, необходим за въоръжените сили. Те против кое са? Против минимума ли? Вие да ги чухте да кажат нещо съдържателно, нещо състоятелно? Един път казваха, че парите не стигали, после, че парите били разточителни. А числата са пределно ясни. Става въпрос за достигане на 2% през 2024 г. и след това задържане до 2032 г. на този процент. Какъв знак даваме ние на военнослужещите в България? Те ще си кажат, че утре е възможно всичко да замръзне и отново да тръгне низходящата тенденция. Аз се надявах, че БСП, тъй като в този парламент само веднъж, за съжаление, само веднъж показаха държавническо отношение и това беше, когато гласуваха декларацията по отношение на Северна Македония. Аз се надявах, че отбраната ще бъде тази сплотяваща всички български партии тема, защото какво друго освен отбраната може да бъде надпартийно? И те отново показаха, че партийният интерес им е по-важен от държавния. Ние ще я подкрепим, но срам и позор за тях. И нека всички, които ще се явяват на следващите избори, си направят изводите дали тази партия наистина ще защитава интересите на българския народ. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вангелов. Закривам разискванията. Моля, колеги, заемете местата си. Квесторите, поканете народните представители, а аз ще изчета още веднъж Проекта за решение. „Проект! РЕШЕНИЕ: за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на

Съобщение за парламентарен контрол на 12 февруари 2021 г., петък. 1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на 1 въпрос от народния представител Севим Али.

Таско Ерменков – 2 въпроса, и Жельо Бойчев – 2 въпроса; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова; - министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 3 въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков – 2 въпроса, и Румен Георгиев и Иван Ибришимов; на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков; Нигяр Джафер; Десислав Тасков, Димитър Данчев и Георги Йорданов; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 2 въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Гьоков се отлага негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Това беше Програмата за днес. Утре редовно пленарно заседание, 12 февруари, от 9,00 ч. Закривам заседанието.